Milorad (HNS)** Prelazimo na - Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2011. godinu Godišnje izvješće dostavila je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 30. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Pozdravljam gospođu Olgicu Spevec sa suradnicom, predsjednicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne, da li želite vi gospođo Spevec? Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. umorni, a i ja sam moram priznati malo tako da ću nastojati biti što kraća, ali neću propustiti priliku da vas ipak i usmeno ne upoznam sa Izvješćem o radu agencije jer to je moja obveza

kontrolu ponašanja poduzetnika na tržištu kada se radi o sporazumima među njima, na utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja, ocjenu dopuštenosti koncentracija te na davanje mišljenja na zakone i druge propise. Najmanje važan dio naših aktivnosti i jedan od težih dijelova te aktivnosti je kontrola državnih potpora koju provodimo sukladno Zakonu o državnim potporama. Uz to u prethodnih 5 godina, dakle od 2005. godine, aktivnosti agencije su velikim dijelom bile usmjerene i na pregovore sa EU i to u Poglavlju 8. – Tržišno natjecanje, nisu prestale s obzirom na činjenicu da je ovo poglavlje još pod monitoringom. Tu je bila i suradnja sa sektorskim regulatorima, sa HNB-om koja kontrolira ponašanje poduzetnika, dakle primjenu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru, dakle to je sektor koji je isključen od kontrole ove agencije, a tu su i naše aktivnosti na međunarodnoj razini koje postaju sve značajnije što se više približavamo članstvu u EU. Dakle, u uvodnom dijelu izvješća mi smo vas još jedanput htjeli upoznati s tim što što je to agencija, kako je ona ustrojena i koji su temelji njezinog djelovanja. Također, htjeli smo pokazati da nas je prošle godine u agenciji bilo ukupno 57, ove godine taj je broj smanjen na 50. Proračun agencije je iznosio nešto manje od, nešto više od 16,8 milijuna kuna od čega je 13,3 milijuna kuna bilo ih proračuna RH, a 3,5 milijuna kuna se odnosilo na 3 projekta, odnosno 3 programa iz IPA IPA projekata EU. Dakle, naša agencija je iznimno malo tijelo, rekla bih jedna sad trenutno najmanja agencija od, u državama članicama EU. Najvažnije Najvažnije aktivnosti u 2011. bile su, dakle vezane uz završetak, odnosno okončanje pregovora sa EU, zatim na poslovi vezani uz kompletiranje pravnog i institucionalnog okvira za za provedbu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je stupio na snagu u zadnjem tromjesečju 2010. godini. Okončanje rada na nekoliko iznimno teških predmeta sa područja državnih potpora i Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i tu su naravno aktivnosti koje se odnose na promicanje tržišnog natjecanja koje se najvećim dijelom odnose na davanje mišljenja, na važeće zakone i propise ili one koje su u nacrtima, ali i naše aktivnosti koje se odnose na djelovanje u okviru, sa poduzetnicima, sa studentima, sa mladima, sa građanima. Kad govorimo o aktivnostima agencije koje se odnose na pregovore sa EU jedan dio vas sasvim sigurno zna da je agencija zapravo bila uključena u provedbu mjerila kako za otvaranje, tako i zatvaranje pregovora kada se radi o industriji željeza i čelika, kada se radi o brodogradnji, posebno kada se radi o prihvaćanju programa restrukturiranja. Naime, Europska komisija nije prihvatila te programe sve dok nije od agencije dobila prethodno pozitivno mišljenje na njih. Također, agencija je bila dužna izraditi listu zatečenih potpora koju je trebala odobriti Europska komisija i ta je lista svoje mjesto našla u samom ugovoru o pristupanju. Također, taj dio poslova agencije trajat će sve do 01.07.2013. godine jer će se ta lista nadopunjavati, dakle na jednoj strani davatelji potpora, na drugoj agencija koja odobrava i superviziju naših odobrenja, znači kontrolu naših odobrenja vrši Europska komisija. Također, i agencija je bila dio mjerila za zatvaranje pregovora jer se ocjenjivao naš rad, naše odluke koje su dostavljene Bruxellesu, ex post naravno kada su donesene mi nismo imali obavezu kao neke druge države da prije nego što donesemo određene odluke, te odluke donosimo na prethodno mišljenje Europske komisije, nego upravo obratno. A sa završetkom pregovora bio je vezan i naš rad na izradi niza uredbi koje smo i opisali u izvješću, a koje se odnose na primjenu primjenu Zakona o tržišnog natjecanja. Dakle, prošle godine smo 9 uredbi pripremili i Vlada Republike Hrvatske ih je usvojila u relativno kratkom razmaku od 7 do 8 mjeseci. Te je svaka od tih uredbi zapravo predstavlja mali zakon. Treći značajan dio naših aktivnosti, kao što sam spomenula su bili složeni poslovi na konkretnim predmetima, tu bih naravno prije svega istakla programe restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta koje je agencija započela, taj posao je započela raditi još 2006. godine kada je dala ocjenu programa sanacije, a nakon toga i restrukturiranja, tako da je sad trebalo formalno i završiti te ocjene i mi smo to, naša rješenja su bila donesena je jesen prošle godine prema onome što smo procijenili. Dakle, ukupni troškovi restrukturiranja spomenutih brodogradilišta, dakle tih u teškoćama iznosili su 27,6 milijardi kuna, od čega se 16,4 milijarde kuna odnosila na dodijeljene potpore u razdoblju od 01.03.2006. do 30.06.2011. godine a bilo je, trebalo je 11,2 milijarde kuna osigurati za vlastiti doprinos restrukturiranju. Kao što znate taj proces je još u tijeku. Od konkretnih predmeta koji su se, gdje se trebalo provodit vrlo složene i dubinske pravne i ekonomske analize osim na području brodogradnje bili su i predmeti iz područja tržišnog natjecanja. Tu bih istakla 2, to su predmeti gdje je utvrđena zloupotreba vladajućeg položaja na tržištu proizvodnje i trgovine duhanskih proizvodima do koje je došlo primjenom nejednakih uvjeta za istovrsne poslove i uvjetovanim sklapanjem ugovora, pristankom ugovora i stranaka dodatne obaveze, a također utvrđena je jedna zloporaba sličnog karaktera i na području trgovine na veliko mlaznim gorivom. Okončan je i postupak kojim je utvrđeno postojanje zabranjenog horizontalnog sporazuma, dakle kartela članica udruge trgovaca uredskim materijalom. Ali u samom izvješću vidjet ćete sve te interesantnije predmete koje smo naveli, da uopće vidite što ni radimo i kako radimo. Četvrti, i rekla bih vrlo značajan dio naših poslova odnosi se na davanje mišljenja i primjedbi, kako na postojeće tako i na nacrte prijedloga novih zakona i propisa a koji naravno utječu na uvjete prema kojima se odvija tržišno natjecanje u nekim djelatnostima ili kako mi to kažemo na nekim tržištima. Premda je u izvješću detaljnije opisano gdje smo sve ukazali na nužnost promjena u postojećim propisima kako bi se omogućilo djelotvornije funkcioniranje tržišta. Ovom prilikom istaknut ću samo kako je iznimno zabrinjavajuće stanje na područjima gdje cehovska udruženja ili razne komore kontroliraju ulaz na tržišta novim poduzetnicima, odnosno novim konkurentima dogovaraju cijene imaju ovlasti uklanjanja s tržišta onih poduzetnika koji žele poslovati sa nižim cijenama i fleksibilnijim pristupom svojih, korisnicima svojih proizvoda i usluga. Tu na žalost agencija s obzirom da se radi uglavnom o propisima ne može djelovati kroz postupke, ne može to spriječiti ali može ukazivati davanje mišljenja i zakonodavcu i predlagateljima propisa da takve propise mijenjaju. E pa to smo u 2011. učinili u mnogo mnogo navrata, tako da smo imali mišljenje i dali ga nadležnom ministarstvu kada se radi o Zakonu o arhitektonskim i inženjerijskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o šumama, na nacrt Kaznenog zakona i cijeli niz drugih propisa Zakon o javnoj nabavi i podzakonskih akata gdje smo utvrdili da sami propisi ne osiguravaju tržišno natjecanje onako kako bi trebalo biti, odnosno da sprječavaju pristup na tržište konkurentima postojećih poduzetnika. U prošloj godini na žalost nije bilo velike aktivnosti na području koncentracija jer je tu gospodarska kriza pokazala Naime, u 2011. godini odobrili smo ili prijavljeno je svega desetak koncentracija dok je primjerice nekoliko godina prije 2008. I 2009. taj broj premašivao 20 prijavljenih koncentracija. To zapravo govori da niti ima u Hrvatskoj promjena na tržištu. U tom dijelu, dakle preuzimanja i spajanja, niti postoji interes stranih kompanija da na takav način ulaze na hrvatsko tržište. Što se tiče drugih konkretnih predmeta s područja kontrole državnih potpora moram reći da smo prošle godine dobili cijeli niz programa kojima se trebao potaknuti rast horizontalnih potpora, pa smo tako odobrili potpore za programe na području zaštite okoliša, zapošljavanja, audio vizualnoj djelatnosti, razvoju široko pojasnog Inerneta, pojedinim industrijskim sektorima i slično. Kada govorimo, ovdje je danas bilo govora o sudskoj kontroli u 2011. godini agencija je zaprimila 10 presuda Upravnog suda po tužbama protiv odluka agencije kojima su u 9 slučajeva potvrđena rješenja ili zaključci agencije dok je u jednom slučaju sud poništio rješenja agencije i vratio ga na ponovno rješavanje. Tu se radi o tome da je sud smatrao da formalno smo trebali sazvati usmenu raspravu, iako nas zakon na to ne obvezuje. Ali je stajalište suda budući se radi o složenim predmetima da bez obzira što zakon to ne traži da agencija je trebala provesti usmenu raspravu. Mi smo raspravu proveli i donijeli novo rješenje na kojeg nije bilo kasnije tužbe protiv odluke agencije. Dakle, u svim poslovima koje obavljamo i aktivnostima koje provodimo cilj je naših intervencija uspostaviti stvarno i djelotvorno tržišno natjecanje među poduzetnicima. Smatramo da je to jedini način da ih potaknemo da budu konkurentni i pripremljeni za suočavanje sa izazovima globalnog tržišta. Naime, iskustva i praksa najrazvijenijih zemalja današnjeg svijeta pa i onih manje razvijenih pokazuju da bez razvijenog tržišta, bez konkurentske bitke među poduzetnicima nema ni investicija, ni izvoza, ni gospodarskog rasta, a posljedično niti povećanog standarda građana. Dakle, jasno je da tržište nema alternative. No, isto tako je jasno da tržište nije svemoćno i da ono ne može riješiti sve probleme održivog rasta i društvenog blagostanja. Zato postoje agencije poput naše i niza drugih regulatornih tijela. Naš je cilj spriječiti monopolizaciju tržišta od strane velikih i snažnih domaćih naravno i stranih kompanija, lokalnih kompanija. Također nam je cilj spriječiti dogovore među konkurentima o podjeli tržišta, o cijenama i sličnom. Dakle, spriječiti da se takvim načinom, takvim postupanjem, takvim dogovorima zapravo derogira tržišno gospodarstvo i da se vraćamo u okrilje dogovornog i neefikasnog ekonomskog ustroja. Isto tako, sviđalo se to nekome ili ne, naša je zadaća spriječiti državu da dodjelom potpora neopravdano određene poduzetnike ili industrije stavlja u tržišno povoljniji položaj u odnosu na one koji te potpore ne dobivaju. No, sreća je ovakva mala institucija ne bi to mogla sama. Dakle, mi u tome svemu nismo sami. Tu je Hrvatski sabor sa svojom zakonodavnom ulogom, Vlada koja je najodgovornija za predlaganje i primjenu zakona, sektorski regulatori koji su zaduženi za eksante i ekspos ponekad ponekad kontrolu, Hrvatska narodna banka i ostali. Dakle, svi mi svako u okviru svojih nadležnosti odgovorni smo za stvaranje takvog okruženja koje će svim tržišnim takmacima ili tržišnim akterima bez obzira na njihovu snagu i veličinu, bez obzira da li se radi o domaćim poduzetnicima ili strancima koji ovdje osnivaju poduzeća osigurati jednake uvjete poslovanja na hrvatskom tržištu, poticati razvoj poduzetništva i poticati nova ulaganja uz naravno da se štite potrošači i na taj način jedino može ostvariti svoje zadaće. koji nije kratkoročan, on je dugoročan. Ova Agencija djeluje oko 15 godina i teško je da bi se moglo očekivati da u takvom jednom kratkom roku se možemo uspoređivati sa onim što su postigle agencije koje djeluju 100 godina, 50 godina ili negdje između toga. Dakle, ono s čim bih htjela zaključiti, htjela bih kazati da rad agencije pored hrvatskih državnih tijela, dakle i ovog Visokog doma

one se prezentiraju na raznim međunarodnim seminarima i nama je iznimno bitno da one budu u skladu sa i sa propisima, ali i sa relevantnom pravnom stečevinom EU i naravno nekakvom uvriježenom praksom. Ocjene koje smo dobili u oba dva izvješća o monitoringu, dakle one su pozitivne, one naglašavaju ono što je za agenciju najvažnije, a to je da smo potpuno operativno i funkcionalno neovisni. Također, te ocjene naglašavaju da smo uspostavili odgovarajući sustav kontrole na području zaštite tržišnog natjecanja što podrazumijeva i koncentracije i državne potpore i ove borbe protiv monopola, odnosno zlouporabe monopola i kartela. Agencija će i u buduće, dakle i u ovom vremenu koje je pred nama pred članstvo u Europskoj uniji, a posebno nakon toga djelovati na način da ćemo stvarati poticajno okruženje za sve poduzetnike i ulagače, a osobito nakon što postanemo dio zajedničkog tržišta EU na kojem će agencija kao jedna od rijetkih hrvatskih institucija zapravo postati dio regulatornog okvira EU. Naime, od 1. srpnja 2013. mi postajemo članica europske europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i zajedno sa Europskom komisijom i drugim nacionalnim tijelima donosimo zajedničke odluke o predmetima sa ovog područja. Dakle, primjenjivat ćemo i nacionalno zakonodavstvo kada se radi o isključivo isključivo nekim predmetima vezanim za hrvatsko tržište. Ali čim se bude radilo o nečem većem i širem onda postajemo dio europskog regulatornog prostora i donosimo odluke u zajednici sa drugim tijelima i osobito Europskom komisijom. Stoga će uz naše redovite aktivnosti priprema i stručno osposobljavanje za što kvalitetnije uključivanje u taj zahtjevan sustav biti jedno od glavnih obilježja našeg budućeg rada. Hvala lijepo. Zahvaljujem predsjednici Vijeća. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Klubovi. Na početku u ime Hrvatskih laburista – stranke rada govorit će uvaženi zastupnik Zlatko Tušak.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predsjednice agencije, malobrojni kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u 2011. godini. Mogu reći da je izvješće napisano temeljito na 168 stranica. Na sam tekst izvješća nema primjedba jer je obuhvatio sva područja rada agencije. Ali ono što želim posebno naglasiti da naše gospodarstvo već dulje vremena se nalazi u ogromnim teškoćama, nemamo strategije izlaska iz krize i oporavka, kao ni viziju kako bi nam ona sutra trebala izgledati. U ovom slučaju, ali posebno kad je gospodarstvo u teškoćama vrlo je značajno da postoji kvalitetna kontrola kako bi se spriječio svaki monopol, a svim subjektima omogućilo poslovanje pod istim ili približno sličnim uvjetima. Agencija bi trebala u okviru svojih zakonskih ovlasti poduzimati mjere i osigurati bolje funkcioniranje tržište poduzetnika, potrošača ali i gospodarstva u cjelini. Postavlja se pitanje da li je agencija dovoljno napravila kako ostvarila svoju zakonsku ulogu ili je mogla ostvariti značajniju i bolju ulogu u zaštiti tržišnog natjecanja. Teško je to procijeniti zbog ekonomske krize u kojoj se nalazimo. Na ovo izvješće Vlada Republike Hrvatske rekla je da nema primjedbi na rad agencije. Ta ista agencija sjetimo se nema dugo, ekspresno u samo 4 dana dala svoje mišljenje vezano za zabranu korištenja usluga PR agencija od strane državne uprave i trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske. Takvom brzinom nije agencija donosila do sada ni jedno svoje mišljenje. Bilo bi dobro da ih je donosila više i češće. Ne ulazeći u ocjenu i pravo agencije da svoje mišljenje ostvari i određene sumnje koje se mogu desiti kada u ovakvom slučaju kao što je bio ovo se u relativno kratkom vremenu dešava a što nije bila praksa agencije. Agencija bi morala biti operativno, nezavisno tijelo i mora otkloniti svaku mogućnost sumnje kada je u pitanju njezina objektivnost. Glavno područje kontrole politike tržišnog natjecanja trebalo bi biti dominantni položaj, kontrola spajanja poduzeća, liberalizacija i državna pomoć. Iz Izvješća je vidljivo da je u 2011. godini otvoreno 419 predmeta iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora. Od toga riješeno je 390 predmeta, a od čega 294 iz područja tržišnog natjecanja i 96 predmeta iz područja državnih potpora. Kada je u pitanju vladajući položaj utvrđena je zlouporaba od strane INA-MOL-a za prodaju mlaznog goriva i Adris grupe Rovinj na tržištu prodaje cigareta. Odbačeno je 31 inicijativa, odnosno zahtjev za utvrđivanjem vladajućeg položaja kao što je na primjer Hrvatske šume za upravljanje šuma, ZAMP za korištenje glazbenih djela, Hrvatski telekom na tržištu širokopojasnog pristupa Internetu i prijenosa tv programa. Kad je u pitanju konkurencija poduzetnika agencija je ocijenila dopuštenim 10 koncentracija, a 2 prijave namjere provedbe koncentracije su odbačene. Od njih moram se osvrnuti na jednu, a ona se odnosi tvrtku Konzum koja je obuhvaćena isto ovim izvješćem. Ocjenjivanjem dopuštene koncentracije bilo je obuhvaćeno 40 poduzetnika od strane agencije. Nadalje, agencija je dala i 140 mišljenja na određene zakonske propise što se može procijeniti kao značajna aktivnost u poboljšanju zakonske regulative. Kada su u pitanju sektorska istraživanja u materijalu se navodi da je agencija provela tri istraživanja i to na područjima tržište trgovine na malo i veliko, tržište tiska, tržište mlijeka i mliječnih proizvoda. Kada je u pitanju trgovina podaci govore da je Konzum vodeći trgovac, Plodine su na drugom mjestu, treće mjesto ima Lidl, a četvrti je Kaufland. Izvješće govori da su svi ostvarili porast prihoda, a da se čak 68% prihoda ostvaruje u velikim prodajnim centrima. Vrlo je interesantno da je agencija zbog racionalnosti i ekonomičnosti prekinula istraživanje na tržištu mlijeka. Ovih dana svjedoci smo da nezadovoljni seljaci mlijeko prolijevaju jer nemaju računice da ga prodaju otkupljivačima za cijenu koja im stvara gubitak. Možda su i to bili na neki način razlozi da se prekine istraživanje agencije. Nadalje, u izvješću se navode da su prekršajni sudovi donijeli 20 odluka i izrekli novčane kazne u vrijednosti od samo 93 tisuće za 3 slučaja. Za 14 slučajeva su se proglasili nenadležnim, a u 2 su donijeli oslobađajuću presudu dok je jedan slučaj otišao u zastaru. Na osnovu ovih podataka možemo zaključiti ili agencija nije dobro radila ili nešto ne štima u našem sudstvu. Vlada Republike Hrvatske na ovu činjenicu nije se ni osvrnula niti je imala komentar u svojem očitovanju. Kada su u pitanju državne potpore od 96 predmeta njih 21 je odobren program, na 18 se odnosilo na program državnih potpora, 7 mišljenja na zakone, 4 na brodogradnju, a ostalih 46 je male vrijednosti potpora. Od 6 brodogradilišta zbog dobivenih potpora na javnim natječajima nijedna ponuda nije zadovoljila jer je investitor trebao izraditi program restrukturiranja. Brodogradnja je dobila ukupno državne potpore u iznosu od 16,3 milijardi i uz vlastiti doprinos njihovi ukupni troškovi restrukturiranja iznose 27,6 milijardi o čemu je gospođa Spevec i govorila. U međuvremenu jedno brodogradilište je završilo u stečaju. Uz sve ono što je u izvješću dobro obuhvaćeno moram se osvrnuti i na nešto što nije u ovom izvješću kazano, a to je moram spomenuti našu najveću tvrtku INA-u koja je postala rak-rana vezano za njezino upravljanje. U kontekstu toga postoji i sporno pismo kojim je navodno agencija upozorila Vladu RH oko sporazuma, a vezano za upravljanje INA-om koja je prešla na stranu MOL-a i na kraju jedna ovako važna institucija Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nikako si ne bi smjela dozvoliti šlamperaj te se ovako aljkavo ponašati kad je u pitanju dostava pošte bez dokaza i pisanog traga isporuke pošte, a posebno kada je u pitanju upravljanje u ovako strateško važnoj tvrtci u Hrvatskoj kao što je INA. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani zastupnik Draženko Pandek. Hvala i vama. djeluju pozitivno na više razina. U prvom redu na razini potrošača koji zahvaljujući mehanizmima tržišta koja se slobodno razvijaju dobiju pristup kvalitetnijim, jeftinijim proizvodima. Na razini proizvođača konkurencija na određenom tržištu prisiljava ga dakle da ulaže dodatne napore u poboljšanje efikasnosti i kvalitete čime ga priprema za širenje i jača za nastup na drugim tržištima kao i povećava spremnost za moguć ulazak na njegovo tržište konkurencije. Na globalnoj pa i državnoj razini postojanje efikasnog tržišnog natjecanja omogućava ulazak novih ulagača i investitora, potiče gospodarski oporavak i novo zapošljavanje. U vezi s navedenim podsjetio bih i na liberalizaciju taksi taksi usluga u Zagrebu, kao primjer gdje je micanje barijera upravo poboljšalo kvalitetu usluga, smanjilo cijene, potaknulo veću potrošnju na tržištu taksi usluga je koristilo gotovo svima. Premda je dakle taj značaj slobodne konkurencije tržišnog natjecanja neosporiv i samorazumljiv često se ipak stječe dojam da taj koncept još uvijek je ponekad teško prihvaćen u hrvatskom gospodarskom sustavu. dojma sam prečesto teže uspostavljanju neke vrste kontrole nad tržištem, kontrole drugih gospodarskih subjekata, skloni su težiti nekoj vrsti dogovora i ograničavanja konkurencije s ciljem da sebi osiguraju donekle komotniju poziciju i osiguraju se od utjecaja tržišnih mehanizama. Premda je takav stav donekle pod navodnicima "prirodan" u hrvatskom okruženju on je opet i kontraproduktivan čak i za same te gospodarske subjekte. Na velikim tržištima izbjegavanje prava tržišnog natjecanja za velike subjekte može u pogledu njih samih imati i koristi naravno na štetu svih drugih. Ali, za naše gospodarske subjekte koji su u gospodarskim europskim okvirima u pravilu mali to apsolutno i nikako ne vrijedi. Pravila tržišnog natjecanja priliko ulaska u EU su jasno postavljena svako pokušavanje otezanja, izvrdavanja tih pravila u konačnici šteti upravo onima koji pokušavaju izbjeći njihovu primjenu jer će se sami nedovoljno pripremiti za ono što ih čeka. Naprotiv, upravo čim skorija prilagodba na ta pravila, iskorištavanje tih pravila za vlastiti rast je u biti jedini izbor za njih. Najbolji primjer mentaliteta koji ne prihvaća i ne shvaća pravila koja vrijede za gospodarski sustav u kojem živimo je upravo učestalo zahtijevanje intervencija države nakon što određeni gospodarski subjekt zapadne u teškoće. Ti zahtjevi su najčešće u obliku zahtjeva za direktnim potporama ili državnim jamstvima. Davanjem takvih vertikalnih potpora je u biti u većini takvih slučajeva na posredan način uzimanje od onih koji bi ta sredstva iskoristili znatno efikasnije, proširili djelatnost, zaposlili više radnika i alociranje tih sredstava onima kojima će ta sredstva koristiti za puko preživljavanje još samo neko vrijeme. I u konačnici takve vertikalne potpore i mišljenja smo, ukoliko su dakle poteškoće u poslovanju trajnije prirode više štete nego koristi. Slijedom navedenog u javnosti se ističe da je udio državnih potpora u BDP-u u Hrvatskoj višestruko veći od onoga u Europskoj uniji, a pritom većina državnih sredstava odlazi na pomoć sektorima u problemima što je u biti u potpunoj suprotnosti s praksom Europske unije. Druga stvar su pak naravno horizontalne potpore koje su ispravno u izvješću prepoznate kao one koje mogu potaknuti približavanje i ravnomjeran razvoj regija, zapošljavanje, zaštitu okoliša, istraživanje i razvoj, razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Naravno, sami gospodarski subjekti su pod sve većim pritiskom kako zbog gospodarske krize tako i zbog potrebe ubrzane prilagodbe i razvoja svojih proizvoda i usluga. Međutim, ako žele opstati na tržištu odgovor nikako nije u subvencioniranju od strane države u smislu direktne pomoći za nabavu recimo repromaterijala i isplate plaća već oni moraju neprekidno prilagođavati svoje metode proizvodnje i radnu snagu. Ako tu dopustite malu digresiju trenutno spašavanje radnih mjesta direktnom vertikalnom potporom od strane države teško može očuvati ta mjesta na duži rok. Odgovor na pritisak na radna mjesta nikako nije ulijevanje sve više sredstava u poduzeća koja su da tako kažem živi mrtvaci već pomicanje fokusa i sredstava kod osiguranja tzv. fleks sigurnosti, jest lakšem stvaranju novih radnih mjesta nasuprot nastojanju da sačuvaju postojeća što predstavlja podršku naporima koje poduzimaju tvrtke i radnici da se prilagode tržišnim promjenama. Nastavno ovu problematiku mentaliteta u pogledu tržišnog natjecanja primjetno je da sudionici u tržišnoj utakmici često nisu uopće ni svjesni da poduzimaju nedopuštene radnje u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. I u ovom Izvješću se, dakle konstatira da u Hrvatskoj još uvijek ne postoji dovoljna svijest o tome da su dogovori o cijenama zakonom zabranjeni. Smatramo pozitivnim da je uočen poseban rad na podizanju razine svijesti i znanja o tržišnom natjecanju. Zato posebno pozdravljam djelovanje agencije u smjeru dodatnog osvješćivanja i educiranja kako gospodarskih subjekata uključenih u tržišnu utakmicu tako i javnosti, dakle o zakonskom uređenju same te tržišne utakmice i pravilima koja su uspostavljena na tom području. Potvrda dobrog rada agencije na tom području je podatak od 200 medijskih objava iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora. Edukativna i savjetodavna uloga agencije vidljiva je u davanju brojnih odgovora primateljima državnih potpora, davanju stručnih mišljenja i održavanju stručnih savjetovanja i edukacija. Ocjenjujemo i taj aspekt rada agencije premda često nije u prvom planu ipak iznimno značajnim. Samo to izvješće o radu je vrlo detaljno, pregledno, dobro su obrazloženi neki pojedinačni slučajevi koje je agencija razmatrala. Tako je primjerice utvrđeno postojanje zabranjenog horizontalnog sporazuma, dakle kartela u jednom slučaju. A to ističem jer tu mislimo da treba istaći u vezi borbe protiv paksa i stvaranja kartela i stručnih krugova. Naime, stižu upozorenja da je zakonska regulativa u Hrvatskoj donekle nedovoljna te da ne postoje mogućnosti za poboljšanje. Upozorava se da na područjima energetike, telekomunikacija, bankarstva, maloprodaje i posljedice profesionalnih usluga koje zatvaraju ulaz konkurencije. Dakle, u područjima gdje mali broj sudionika na zatvorenom tržištu postoji realna opasnost, dakle stvaranja oligopola koji idu na štetu potrošača. Takve pojavnosti se vrlo teško utvrđuju. One se mogu utvrditi samo konkretnim ekonomskim analizama koje se i primjenjuju u europskoj praksi i u skladu sa modernim europskim zakonodavstvom u kojem se posebna pažnja usmjerava na analizu, dakle ekonomskih učinaka ponašanja poduzetnika korištenjem određenih ekonomskih tekstova poput, spominje se NAP test i drugih testova. Uloga agencije bi tu svakako bilo predlaganje odgovarajućih zakonskih rješenja koja bi išla u smjeru vašeg ustanovljavanja takve situacije i omogućavanja primjene onih metoda koje se koriste u europskoj praksi. Situacija u kojoj se štetni …/Govornik se ne razumije./… može ustanoviti gotovo samo na osnovi iskaza zviždača ne pogoduje u biti borbi protiv takvih pojavnosti. Očito da na tom polju postoje po našem mišljenu mogućnosti za daljnji napredak. Postoje i osnovane, hajmo reći indicije da određeni štetni oligopoli postoje. Primjetno je na primjer da cijene određenih proizvoda u Hrvatskoj zadržavaju značajno višu razinu nego na drugim tržištima čak primjerice kod istih maloprodajnih lanaca koji posluju u inozemstvu i kod nas. No, jasno je otkrivanje takvih kartela ako postoje. Dakle, izuzetno je složeno a još je teže dokazivanje te svakako treba podržati nastojanja da se poboljšaju i mogućnosti utvrđivanja i mogućnosti dokazivanja takvih slučajeva. Sama agencija što mi u klubu SDP-a ocjenjujemo pohvalnim je pokazala značajnu inicijativu u području donošenja propisa. Izrađeni su tako nacrti 9 uredbi koje je Vlada usvojila. Agencija je sudjelovala u izradi prijedloga drugih zakona koji se tiču problematike i zaštite tržišnog natjecanja i dane su određene zakonske inicijative koje svakako treba podržati, poput recimo one koja je dana nadležnom ministarstvu u vezi uređenja određivanja cjenika Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Komore arhitekata, Komore inženjera strojarstva i Komore inženjera elektrotehnike. To pitanje cijena usluga pogotovo arhitekata, inženjera građevinarstva i geodeta je svakako aktualizirano i potrebom za čim bržom, boljom i efikasnijim postupanjem u postupcima legalizacije bespravno sagrađenih objekata. Tu se otvara naravno i pitanje drugih profesija koje su u pravilima u sklopu svojih komora donekle ograničile to tržišno natjecanje dobro to je već i druga tema. U svezi te problematike kartela nastavno zakonskim rješenjima u pogledu istih, mislimo da je zanimljivo spomenuti i da je europskih povjerenik za zaštitu tržišnog natjecanja Joaqain Almunia izrazio sumnju dakle da banke manipuliraju ključnim kamatnim stopama. On je tako pred Odborom Europskog parlamenta za gospodarskog i monetarnu politiku izjavio kako postoji mogućnost da banke i njihovi brokeri manipuliraju tržištem. Ukoliko je stvarno uistinu tome tako, tada bi one stvorile svojevrsni financijski kartel. na našu situaciju znamo ubiti da je HNB zadužena za sustav zaštite tržišnog natjecanja u bankarskom sustavu u Hrvatskoj, no otvaranje tako složenih pitanja niti u Hrvatskoj, a s obzirom na ovu Europsku praksu postoji sigurno i mogućnost da će se i takva pitanja morati otvarati kod nas. Neće biti moguće bez suradnje svih tijela koji reguliraju tu problematiku, pa tako i bez predlaganja novih zakonskih rješenja koja bi omogućila bolju regulaciju. I što se tiče, recimo tržišta kapitala u vezi kojih je bila primjedba o uočavanju nekih nelogičnih regulativnosti, naravno prvenstvenu ulogu ima Hrvatska agencija za nadzor financijskog tržišta i koliko nam je poznato potpisan je sporazum o suradnji između ove dvije dvije agencije. Ali pozitivno ocjenjujemo tu međuagencijsku suradnju, te ističemo i potrebu i daljnjeg širenja te suradnje. Kao posebna vrsta kartela, kad već govorimo o kartelima, ističu se i karteli putem namještanja javnih natječaja kod kojega se poduzetnici dogovaraju ko će pobijediti na natječajima. Posebno dakle ističemo potrebu efikasnije borbe protiv takvih pojavnosti što je usko povezano i sa klasičnom borbom protiv korupcije u čemu je i također nužna suradnja sa drugim državnim tijelima poput državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugima. Inače, postojeći Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja je dao ozbiljne instrumente agenciji koja nam može koristiti u svom radu, a koju su dakle u europskoj praksi, u dosadašnjem, prema dosadašnjem iskustvu kao osobito uspješni. Tako je primjerice člankom 42. propisana mogućnost i najavljene pretrage poslovnih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava i bilo bi zanimljivo vidjeti da je taj da li je taj instrument uopće korišten, te koje su prepreke njegovom korištenju ukoliko nije. U članku 65. propisana je mogućnost honoriranja zviždača. Isto tako bi bio interesantan podataka da li je do primjene tog članka došlo u dosada provedenim postupcima. U vezi to potonjeg članka jasno je da bez strogog i brzog kažnjavanja za kršenje odredba zakona kako je do sada moguć, kako je do sada ubiti moguće po pozitivnim propisima, neće biti ni velikog odaziva zviždača. U prošlosti su iz agencije dolazile pritužbe da su postupci pred prekršajnim sudovima sporo bili rješavani, te da su kazne izrečene u vrlo malom broju slučajeva i da su bile minimalne. Smatramo da pojačanje autoritativnosti agencija na tom području je nužno. Sada je zakonska situacija drugačija, i vjerujemo da će se na tom polju ubuduće uslijediti značajne promjene. U odnosu na postupke rješavanja pojedinačnih predmeta primjetan je rast broj ukupno riješenih predmeta u razdoblju od 2009. do 2011. kao i ukupnog broja, tako i na području zaštite tržišnog natjecanja u užem smislu. S obzirom na kapacitete agencije i s obzirom na sredstva za rad kojima raspolaže moramo svakako biti zadovoljni prezentiranim brojkama i prezentiranim radom. Ovo izvješće je po mišljenju nas iz kluba SDP-a dobro napravljeno, pokazuje napredak u zaštiti tržišnog natjecanja, pokazuje rad agencije stručnim i podonosnim, te ga sukladno s tim i podržavamo. Zahvaljujem. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Želi li zaključno predsjednica vijeća? Nema potrebe. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.